danas donosimo i menjamo niz zakona i zakoni treba da se menjaju, da se donose novi, da budu na upotrebi svim građanima i da za razliku od stranke bivšeg režima i nekih drugih ranijih vlasti, pokušamo da donesemo zakone koji će imati što manje rupa. Zato što je moje mišljenje da kada su oni donosili zakone, da su gledali da ravnomerno rasporede rupe kroz koje mogu sami da se provuku.Zakoni su najbolji oni koji se primenjuju. Meni je žao što se zakoni koji sankcionišu gatanje, vraćanje, gledanje u kuglu itd. danas ne primenjuju, da se primenjuju ovde bi se neki branili imunitetom. krenemo redom.Što se tiče porodičnog nasilja, moram da pitam, pošto porodično nasilje spada i nasilje dece nad roditeljima, na koji ćemo način sprovoditi ovaj zakon po tom pitanju, s obzirom da ja nisam pravnik i nisam specijalista? To nasilje je sve prisutnije. Siromaštvo i nezaposlenost koja je ostala iza stranke bivšeg režima i rodilo bedu i siromaštvo koje je neizdrživo za gledanje spolja, a kamoli iznutra u nekoj porodici. To je glavni generator, po meni, postoje i drugi i u sređenim društvima postoji nasilje u porodici, ali ovako u siromašnom društvu koje je nama ostavljeno, glavni generator nasilja u porodici, po meni je, siromaštvo.Zamislite oca koji je ostao bez posla za vreme vladavine stranke bivšeg režima, majku koja je takođe ostala bez posla, koji su umesto dobro situiranih porodica postali socijalni slučajevi, koji sa prihodovne strane prešli na rashodovnu stranu. Zamislite koji su oni primer svojoj deci i zamislite porast kriminala, čak među malom decom, ispoljeno na ulici. Da li se takva ista vrsta nasilja primenjuje unutar kuće, unutar zidova stana i da li postoji nasilje dece nad roditeljima, a o tome možemo da čitamo u novinama? Zato verujem da u primeni ovog zakona posebnu pažnju treba da obratimo na taj detalj da se ne ponavlja o slabije zaštićenom polu itd. Ja tvrdim jadno muško. Dakle, uvek su muškarci, po pitanju porodičnog nasilja, uvek su oni onako, manje se smatraju za žrtve, mada ja mislim da je to već blizu pola – Nemojte da mislite da to govorim iz ličnog iskustva, već sam posmatrao.Ovde ima i dobrih stvari, posebno po pitanju stečaja. Gadno je kad pravda zakasni, gadno je kad zakoni malo zakasne. Mi ne možemo istorijski primenjivati u prošlost, kao što ne može da se vrati, ta krivična dela koja će koja će se od sada primenjivati, ranije nisu postojala, da jesu ne bi jedan ministar koji je vodio 14 firmi u stečaju, mogao da zaposli svoje firme i da tako smanji stečajnu masu, izigra poverioce, da zaposle svoje firme, biznise, kapital itd. i ovi krici su najverovatnije posledica lošeg gledanja u kuglu, možda im se nešto prikazalo.Ne bi onda mogao da napiše – povuci nalog da se kopa po stečajevima o kojima sam ja radio. Eto, znači, takva je to bila vlast, tako su neki dali sebi za pravo kad dođu na vlast. Sklone disciplinsko veće, stave svog čoveka, odu prijave, e onda dođu i napišu premijeru – povuci nalog da se kopa po stečajevima o kojima sam radio. I dođe i kaže – a ovo se ukida. Molim te da Ivana Matić bude imenovana za novog direktora. Ili dođe i kaže – moja i Cvijanova poslanička grupa, koja nije ni postojala, sigurno će biti deo buduće vladajuće koalicije jer su to Amerikanci postavili Vučiću kao uslov itd.Ja bih trebao da preuzmem ponovo spojeno Ministarstvo privrede i finansija, a moj najbliži saradnik A.S. mesto guvernera Narodne banke Srbije. Nakon što Jorgovanka Tabaković, posle izbora bude imenovana za ambasadora. Da su neka dela protiv privrede, oštećenja stečajne mase postojala, mnogo bi toga mogli reći oni iz Delta legala, iz 15 firmi, iz šećerane Dimitrije Tucović itd. Dobro je da ta dela sad postoje. Loše je što nisu postojala ranije i sada oni koji su imali rupe u zakonu, kroz koje su se provlačili kao oni. Dobro je da, koliko vidim smešak na licu itd, ali postaće još jedan zakon, zato kažem da je dobro, koji će sankcionisati i tu vrstu smeška.Kad se pričalo o robinjama, o pravima žena. Dakle, nasilje u porodici može da bude od dece prema roditeljima, od roditelja prema deci, sve je to nasilje u porodici, od žene prema mužu, od muža prema ženi, ali uglavnom

da su žene robinje itd. posebno u poslednje vreme, kao da su pre nas vladali marsovci, a ne ovi,

je fotografija njihovog današnjeg predsednika, oni to često menjaju, pa kad pričaju o robinjama, ja im nudim da pokažu tu fotografiju, njihov današnji predsednik sa debelim tompusom,

Morate mi vratiti ovo vreme, zato što je ova grupa nikad im dosta nije bilo, što bi moji seljaci rekli, prerasla u zverinjak. Nemojte mi više dobacivati, nemojte me više psovati, jadno muško. Gospođa mi je svašta rekla, tu su svedoci. Ovo se zove verbalno nasilje nad, evo, ja sam ovde ispao slabiji pol.Ja pitam vas sve da li je dozvoljeno da se ovde govori istina? Da li je neko o ženama kao robinjama govorio juče? Da li je to govorio predstavnik stranke bivšeg režima? Jeste. Da li ja imam pravo isto tako da govorim? Naravno da imam. Ja sam pokazao je njihov sadašnji predsednik bio u položaju da je jedna žena, koju ja izuzetno poštujem, bila baš u tom položaju neke robinje koja je morala da ti igram čočejče. Balša, oni često menjaju predsednika, pa moram da …Idemo dalje. Ovo je Sindikat pravosuđa za vreme vladavine stranke bivšeg režima. Da li je ovo nasilje nad

Ne možete da se suočite sa činjenicom da postoje političari koji se ponašaju prema ženama. Pa, eto kako ste vaspitani, sramota.

da utvrdim koliko vam je vremena ostalo i da vam vratim pet minuta, pošto su vas ometali fizički da nastavite vaše jadan, nejadan, ali predstavlja građane Srbije ovde. Ne predstavljate samo vi građane izvolite, imate deset minuta i nastavite vaše izlaganje. Imate pravo da pokazujete primere.

ja žalim zbog incidenta u kome nisam učestvovao, za koji mislim da nisam izazvao ničim. Žalim i opraštam onima koji su mi psovali majku, ali moram da ih obavestim da mi je majka nepokretna i da leži u sobi sa 77 godina, ali opet opraštam. Opraštam, jer u tom trenutku nisu znali šta rade.Ja moram sve poslanike i pitam – da li je ovde dozvoljeno govoriti istinu? Mislim da jeste. Meni se prigovaralo da ne govorim istinu. Ja praktikujem da se služim fotografijama koje skidam iz javnih glasila, na internetu. Znači, ne bavim se špijunažom.Zbog nasilja u porodici i zbog toga što je juče pripadnik stranke bivšeg režima govorio o robinjama, ja sam govorio da je to njima svojstveno, da je njihov predsednik današnji, u vreme kada nije bio predsednik, žene koristio žene koristio upravo u tu svrhu. Tada je bio ministar vojni. Dakle, govorio sam i da oni koji su donosili zakone ili nam predlagali nove zakonske metode, ovo je sindikat pravosuđa, da su rashlađivali žene…Ja sam mislio da će biti ženske solidarnosti, a ne da će gospođa Macura, koju poštujem, doći tu da me pljuje. Ja sam mislio da će biti solidarna sa ovim ženama koje su rashlađivane da se hrana ne bi grejala. Dakle, posluženje je bilo prilikom proslave koja je priređena u čast pravosuđa. Dakle, oni koji treba da nam kažu gde su rupe u zakonu i kako ovo da sprečimo. Ja ne razumem zašto je neko protiv toga da se ovakvo ponašanje sankcioniše i nikada više ne ponovi. Žene da budu robinje, podmetač za hranu, za mene je neprihvatljivo.

i što je došao danas u pola 12 da ovo vidi, malo se uspavao, ali cenim to što je podstakao da ovo iznesem.Idemo dalje. Po pitanju korupcije,

i poslanica koja je ovde psovala, imate poziciju da su se oni lepo rasporedili u Savetu za borbu protiv korupcije imaju dva člana. To je Rodnijev advokat, onaj što mu je na sudu skinuo one prijave, Dušan Slijepčević. On je advokat vođe „nikad im dosta nije bilo“. U Savetu je za borbu protiv korupcije. Kako?Tu je i osnivač tog udruženja, to nije stranka, koja se zove Miroslava Milenić, forenzičar. Zamislite da ona uđe u tužilačku grupu, da suzbija korupciju prema toj grupi koja je ovako reagovala.Još nešto, gospođo ministarko pravde, oni imaju u Agenciji za borbu protiv korupcije svoje ljude. Ovde jedna gospođa koja je najružnije psovala meni ima majku koja radi na oceni političke korupcije. Pitam vas – kakva je to Agencija koja kupi zgradu bez tendera u kojoj rade majke narodnih poslanika i ocenjuju njihove izveštaje? Kako onda bi recimo moja majka mogla da oceni moj izveštaj, izveštaj predsednika moje grupe, mojih prijatelja itd?Moram itd?Moram da vas upozorim da mnogi od podataka o svima vama idu kroz ruke ljudi u Agenciji za borbu protiv korupcije i slivaju se… Poslaniče, molim vas da se vratimo na temu i zakon.

Kako će oni da procenjuju tu korupciju?Gospođo ministarko, vi o tome morate da vodite računa. Ja imam podatke o tim osobama. Dakle, jedna od tih osoba je majka jednom narodnom poslaniku, druga osoba dostavlja podatke i u odseku za pranje novca imaju osobu koja im dostavlja sve te podatke. Nemojte da nam zakon bude neprimenjiv, upravo zbog toga. Mora da se vodi računa i o tome da u međusobnom srodstvu ne budu oni koji se bore protiv korupcije i oni koji su korumpirani. Zato sam i govorio da su oni vešto ostavili rupe u zakonu kroz koje imaju nameru da se i dalje provlače.O stečaju sam već govorio. Oduzimanje imovine, deo te imovine ide za zdravstvo. Nemojte da bude sada da to nije tema. Deo prihoda od imovine ide za zdravstvo i socijalu.Juče se govorilo o sms porukama. Ja moram da vam kažem sledeće, a ovo će biti još poboljšano zahvaljujući ovom zakonu, da je u deset meseci ove godine upućeno u inostranstvo 544 osobe, od toga je 499 dece, godine, kada je vladala stranka bivšeg režima, koja prigovara na sms porukama, je ukupno upućeno 49, deset puta manje, uz 13 milijardi većim budžetom u RFZO. Prošireni su London, Majnc, Keln, Pjaćenca gde se deca mogu upućivati. Proširen je broj indikacija zbog kojih se upućuju u inostranstvo.Ministarstvo ima svoj fond i uputilo je dodatne 20 dece. Operisano je 11 od stranih stručnjaka koji su mogli to da urade odmah. Znači, imali smo 480, a oni su imali 49. Onda nam oni pričaju kako se danas leče deca SMS porukama, a te SMS poruke svedoci smo, može da dođe i do zloupotrebe. Zamisli da nisu otpustili 400.000 ljudi. Da li bi sad trebalo da se dotira zdravstvo novim novcima? Da nisu otpustili 400.000 ljudi, zamislite 400.000 doprinosa u PIO, u Zdravstvenom fondu. Da nisu poslali ljude kućama bez posla, da li bi bilo više šansi da se ta deca kvalitetnije leče? To bi bilo novih 25% više para i u penzijskom i u zdravstvenom i u svim socijalnim fondovima. Mene raduje što će ovim zakonom deo oduzete imovine

ja žalim za svakom žrtvom. U prošlom ratu iz moje familije je bilo devet. U Sarajevu su svi pogubili stanove, poneki i glave od ovih multietničkih. Rat je ružna stvar.Kada neko demokratiju uveze ne kao sukob ideja, već kao sukob nacija u želji da jednu moćnu, dosta moćnu državu pretvori u niz protektorata, onda imate jednu naciju koja je bila armatura bivše države i koja je proglašena za glavnog krivca raspada bivše države baš zato što su bili armatura i bili poslednji bedem odbrane te države.Ta država je po meni pretvorena u šest ili sedam protektorata, mi se pomalo ne damo. Baš zato što se ne damo treba da budemo pažljivi prema ovim odredbama o genocidu.Moram

može da zna kakav je to bol. Žalim za svakom žrtvom u Srebrenici, ali i onom oko Srebrenice. Ne želeći da kada ne mogu da mirim mrtve pretke, ne želeći da svađam žive potomke, moram da kažem da su meni zločini u i oko Srebrenice jednaki.Ono što se u Srebrenici desilo u nekoliko dana, u okolini Srebrenice se dešavalo tri ili četiri godine. Ne tvrdim da nije bilo osvetničkim ubistava, ali moram da kažem, hašku ocenu o genocidu u Srebrenici ne priznajem. Nisam pravnik ali sam razgovarao sa puno pravnika, ali ja moram Zuropa da poštujem. Mislim da je on kvalifikovan. On kaže da sumnja da je to bio genocid.

rezoluciju o zločinima u i oko Srebrenice zato što smatram da prava žrtava moraju da budu jednaka i da zločinci moraju na jednak način da budu sankcionisani i da ne može da se propagira nijedna ni druga vrsta zločina, niti umanjuje. Voleo bih da mi u regionu tako nešto uradimo i da se mi međusobno mirimo, da nas ovi spolja ne koriste opet jedne protiv drugih,

Ako mogu da završim, dakle, tu moramo biti izuzetno oprezni. Očekujem od kolege Martinovića da mi pojasni, jer ono za šta kažu da je genocid mislim da je politička kvalifikacija. Ja na takav način ne mogu da pristanem na tu vrstu.Na kraju, da zaključim. Najveća nepravda je kada neko, to je rekao Bogišić, „Kada neko od zla djela svog još takvu korist ima“.

da nešto kažem.Moram nešto da uradim. Ovo što se desilo danas ne sme da ostane nekažnjeno i ne sme da ostane kao uzor drugima koji imaju nameru da se ovako ponašaju.Tačno u momentu kada je nastao ovaj incident uzrokovan od strane poslanika poslaničke grupe DJB ušli smo u prenos. Ovo su građani videli građani videli i čuli šta je ko i kome rekao i uradio.Poslanici Tatjana Macura je pljunula poslanika Marijana Rističevića. Poslanik Božić Nenad je psovao majku poslaniku Marijanu Rističeviću.

fizička pretnja, inače bih odmah izrekla meru udaljenja sa sednice. Ne zato što je Marijan Rističević član vladajuće većine, nego zato što je poslanik u parlamentu Republike Srbije. Ovde niko nema pravo nikoga da pljuje i nema pravo

skladu sa Poslovnikom i članom 109, žao mi je što ne mogu da izreknem meru udaljenja u ovom momentu, jer će reći da pljuvanje nije fizički napad, po meni jeste, ali napad na dostojanstvo jednog čoveka.Izričem još jednu meru opomene poslanici Tatjani Macuri, za koju sam obaveštena da je danas dobila jednu meru opomene od potpredsednika Arsića, zato što je prekidala govornika u izlaganju. Meni ne smeta kada neko nekoga prekine, nego je ometala govornika tako što je prišla ispred i vređala ga i uradila to što je uradila. Naravno i Nenadu

poslanika da mi zbog dokaznog materijala, meni, pošto će na moj račun ići sada kritike, da mi predate fotografije koje ste pokazivali dok

je potpuno besmisleno odgovarati na ovakve stvari. U pitanju je povreda Poslovnika i odnosi se pre svega na vas gospođo Gojković, član 106, 107. i 109. iz prostog razloga što niste dozvolili i omogućili parlamentu da funkcioniše onako kako je to propisano ovim Poslovnikom, a sa druge strane konsultujući se konstantno i ovog trenutka sa gospodinom Martinovićem dovodite u sumnju sve ono što ste rekli maločas za poslaničku grupu DJB.Smatram da ne smete da politizujete nečiji bezobrazluk kada dolazi od strane vladajuće većine i mislim da je veoma nezgodno kada govorite o pljuvanju koje vam je govorio ili prenosio šef najveće poslaničke grupe, gospodin Martinović, a da onda kada neko pljuje po zdravom razumu građana Srbije i to radi 30 minuta, onda ne reagujete i smatrate da je to u skladu sa dostojanstvom Narodne skupštine.Mislim da ne vodite profesionalno ovu sednicu danas i smatram da ste, ne samo prekršili Poslovnik, već da ste ugrozili dostojanstvo time što ste jednom od narodnih poslanika, gospodinu Marijanu Rističeviću dozvolili da od Skupštine napravi rijaliti šou, a ne ono što Skupština treba da bude ili da postane, pošto očigledno to nije.Kada govorimo o najvažnijoj temi danas u našem društvu, a to je o položaju žena u Srbiji, dozvoljavate da se na jedna ružan način ta tema politizuje tako što će se optuživati pre svega predstavnici opozicionih stranaka i njeni lideri koji nisu danas u ovoj sali i koji ne spadaju u temu ovog dnevnog reda

jasno.Stojim iza ove odluke. Imenom, prezimenom, funkcijom, svojim integritetom životnim, stojim iza ove odluke.(Balša politizujem zato što sam političar, zato što parlament nije folklorno društvo, niti dobrovoljno pevačko društvo, nego je ovo skup 250 političara, poslanika, predstavnika građana.(Balša znate moju ulogu? Vaša uloga je da branite neodbranljivo i da tražite povredu Poslovnika kada mu mesto nije, a ja ću držati konferenciju za štampu, pokazati fotografije koje su unele nemir među poslanike DJB, toliko jak bol da su morali da pljunu poslanika i da mu psuju majku.To je u Danu tolerancije, pokazati fotografije kako se političari u Republici Srbiji ponašaju prema ženama, stavljao im novac u brushaltere dok igraju ili ne znam šta već rade, jedu sa golog tela hranu žena, ne vidim šta je veća ilustracija nasilja nad ženama od ovih fotografija i ne bojim se da ih pokažem kao predsedavajući i ne bojim se da pokažem šta sam i zašto sam sankcionisala.Još

Hvala uvažena predsedavajuća.Mnogo toga je rečeno, ne bih ni da se ponavljam, ali očigledno kada se uvode ovde neka nova krivična dela neko je u paničnom strahu, poput ovog prouzrokovanja stečaja ili prouzrokovanja lažnog stečaja. Čini mi se da neki imaju problem sa tim pa i primenjuju onda to pljuvanje u sali.Inače, zarad javnosti, pošto vidim da po društvenim mrežama se svašta piše, morao sam da bacim pogled, da, istina je, dotična dama je tako suptilno došla i pljunula kolegu Rističevića.(Balša

vam je kao ova situacija i priča oko zaštite žena. Zašto? Zato što je jedna, mogu da kažem, soroševska ekipa apsolutno monopolizovala da su samo oni jedini zaštitnici žena u ovom društvu i tu su se slivale tolike pare u te nevladine organizacije u navodno nekakve projekte zaštite žena itd, a nikada veće nasilje nismo imali. Nikada veće nasilje nismo imali nad ženama. Zašto? Zato što nikada ništa nisu hteli ni konkretno da urade.Ovo je prva Vlada koja donosi konkretna zakonska rešenja za zaštitu žena i ne samo zaštitu žena, pošto porodično nasilje podrazumeva i zaštitu drugog pola i muškog pola. Ali, ovde imamo jedno po malo i primitivno razmišljanje da kada muškarac trpi nasilje ako bi otišao slučajno da to prijavi, smatrali bi da i naruživali bi ga na najgori mogući način, te da je šonja, te da je ne znam kakav, pa u principu često muškarci i ne idu ne prijavljuju to nasilje.Što se tiče nasilja nad ženama, otvoreno kažem, ko god je spreman da digne ruku na ženu taj je slabić. To jedna isfrustrirana osoba i sa takvim osobama moramo da se obračunamo.Na kraju krajeva, ja možda gledam to malo drugačije, možda će se neko i smejati, ali ja to gledam i malo sa neke naše pravoslavne etike, ali kako je on sam Gospod zapoveda, muškarac i žena moraju jedno drugo da pre svega poštuju i nema veće sramote nego dići ruku na slabiji pol. Nema veće sramote i dobro je što je ovo prva Vlada koja donosi ovakva zakonska rešenja da se ti nasilnici, divljaci, primitivci, kako god hoćete, konačno sankcionišu.Ovi

oni neka se ipak ugledaju na neke koji nešto konkretno rade.Uostalom, šta meni ovde najviše smeta u ovoj celoj priči oko porodičnog nasilja? Mi ovde imamo neodoljivu potrebu, zapravo jedna druga strana ima neodoljivu potrebu da nam prikaže naše društvo kao divljačko i da ovde muškarci ne rade ništa drugo nego jedva čekaju da dođu kući i da tuku svoje žene.Evo, kolega Marković je bio svedok, bili smo prošle godine, to sam juče naveo, u Belgiji. Žena koja je predsednik Komiteta P, to je njihov stalni komitet za kontrolu policije itd. parlamentarni komitet, kaže da u Kraljevini Belgiji svakog drugog dana smrtno strada žena od nasilja u porodici, pa niko nije rekao da je Belgija divljačka država, a isto to imamo i u Francuskoj. Naravno, oni će sada reći – to je zbog migranata, pa njih niko ne kontroliše itd. Ali, ipak su to neka civilizovana društva. Tamo je sedište EU, tamo je Brisel. Pa tamo se to dešava, ali niko ne priča na takav način o svojoj zemlji, a ovde neko ima potrebu da naruži našu zemlju da smo svi mi ovde divljaci i samo čekamo da bijemo žene. To ne želim da dozvolim.Hvala Vladi Republike Srbije što je prepoznala ovaj problem i što kroz konkretno krivično zakonodavstvo unosi odredbe. Samo bih zamolio da ipak se povede računa oko toga da ne dođe do zloupotrebe ovih odredbi. Zaista mogu da se donekle složim sa kolegom Neđom sa kolegom Neđom iz SPS recimo kod ovog krivičnog dela proganjanja. To zaista može široko da se shvati, pa da ne dođe do raznih zloupotrebe. Verujem da će se i sami sudovi o tome itekako voditi računa kada neko od ovih krivičnih dela budu sankcionisali.Ono što je veoma važno, to je su ova krivična dela protiv privrede, odnosno krivična dela usmerena na privredni kriminal. Do sada smo imali jedna recidiv socijalistički. Uglavnom smo imali krivična dela vezana za zloupotrebu službenog položaja ili nesavesno obavljanje posla u privredi ili kako se to već zvalo. I to je moglo da se prihvati na razne načine. Namerno to godinama niko nije hteo da pomeri ta krivična dela. Sada konkretno po prvi put se uvode krivična dela koja će zaista u konkretnim slučajevima sankcionisati onoga ko recimo shvati da ako dođe u neko javno preduzeće može da se obogati tako što će da vrši razne mahinacije.Sa tim u vezi moram samo da kažem da smo imali jednu neverovatnu situaciju, a to je da su neke bivše garniture upravo nekim podzakonskim aktima ranije, a možete me vi ispraviti, gospođo ministarska ili vi gospodine Iliću kao sekretar. Mi smo imali uredbe koje su legalizovale kriminal u ovom društvu.Znači, donese se uredba na nekoj telefonskoj sednici Vlade koja legalizuje neki posao koji je neki tajkun namerio sa javnim preduzećem i onda se tako opljačka država i ne možete ništa tom što je opljačkao državu, zato što on dođe na sud i kaže – ja imam uredbu Vlade.Mislim da to prvo mora da se spreči. Mi smo ranije imali takvo naše zakonodavstvo da smo donosili zakone koji su namerno ostavljali rupe, pa se kaže konkretno za neku za neku određenu privrednu delatnost – odrediće se uredbom Vlade konkretnije rešenje, itd, itd.Zašto je to problem? Zato što se onda uvek tom nekom uredbom Vlade zapravo stvara stvara prostor za kriminal. Neko je namerno pravio zakone sa tolikim rupama i zato smo imali neverovatnu pljačku državne imovine i uopšte države.LJudi su s pravom besni. Vi ne možete da osudite te ljude koji su to radili, zato što je to nešto što je bilo po zakonu

koji su izgleda bili najveći investitori u tom periodu tako što prodaju svoju, pitanje je kako, stečenu imovinu, a onda čak i ne prijave porez, jer kažu da su to bile velike investicije. Recimo, taj tajkun je toliko poverilaca oštetio da je to nešto zastrašujuće, jer nikada nikome ništa nije platio, ni onom dobavljaču. Tako su poljoprivrednici propadali. Ovo je dobro što će konačno neko zaštititi sve te ljude

način. Naravno, on zaradi na tome. Meni je strašno što su ovde ljudi te stečajne upravnike doživljavali kao jednu organizovanu kriminalnu grupaciju.

inkriminiše ovo krivično delo, a to je da imamo ko prouzrokuje stečaj, a to znači da nenamenski troši sredstva firme, da upropaštava firmu, ili, čak, prouzrokuje lažni stečaj, što je još gora stvar, da će taj i te kako odgovarati.Veoma je značajno krivično delo vezano za privatizaciju, odnosno zloupotrebe prilikom privatizacije. Možda je to zakasnelo, prihvatam da jeste, trebalo je to možda još 2001. godine doneti. Nažalost, i sada, pošto postoje preduzeća koja još uvek mogu da se privatizuju, mada, moram da priznam, danas kada biste pogledali ta preduzeća, možda bi država imala nameru da privatizuje, ali, pitanje je šta ko hoće od toga od kupi, jer, toliko su uništena i upropaštena da ona praktično više i ne rade. Ali, ukoliko bi eventualno došlo do razmišljanja o tome da se nalazi strateški partner, ili u „Telekomu“ ili u nekom drugom preduzeću, trebalo bi, svakako, ovo krivično delo da mu stoji nad glavom. Jer, ako bi neko pokušao da zloupotrebi tu vrstu privatizacije, da svakako može da ide u zatvor i ovo je jedno jako dobro rešenje.Što se tiče i ovog primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, kao i davanje mita, drago mi je što se i to reguliše veoma dobro i mogu samo da iznesem sve pohvale za ovakve rigidne kazne.Neko se ovde žali, jedino što mogu da zamerim što se tiče kazni, ali, nije to ni tolika zamerka, verujem da će sudovi ipak biti pravedni, a to je što ima veliki raspon. Ja kako vidim raspon od godinu do osam godina, onda tu razne manipulacije mogu da budu. Ili, recimo, kazna do dve godine, pa mu date pet ili šest meseci, a možda zaista zaslužuje više, međutim, sve zavisi od dobrog advokata. Nekako sam pristalica da ti rasponi budu manji, ili, svakako, da budu malo te kazne ipak fiksirane, a ne da imamo toliki raspon, pa da mogu neki da se izvuku i sa nekom blažom kaznom.U svakom slučaju, ova krivična dela vezana za privredni kriminal su

ubuduće, zato što se krivična dela izvršavaju na razne moderne načine, posebno, recimo, u tom sajber kriminalu ili putem sredstava moderne komunikacije. Tu ćemo morati mnogo toga da poradimo, mislim da Srbija tu dosta kasni i nema čak ni adekvatnu zaštitu. To odeljenje za visokotehnološki kriminal i u našem tužilaštvu, ali, bogami, i u policiji, je oskudno sa ljudstvom. Verujem da su ti kadrovi koji tamo rade dosta obučeni, ali, oni moraju da idu na stalna usavršavanja i naše krivično zakonodavstvo će tu morati u mnogo čemu da se promeni.Ono što se tiče zakona o organizovanom kriminalu, bogu hvala da neko ovako nešto donosi. Zašto? Zato što smo ovde imali jednu demagošku priču. Juče sam prilikom jedne rasprave inače rekao da sam bio veliki protivnik uvođenja tih posebnih odeljenja i za tužilaštvo i za sudstvo kada se to osnivalo, jer smatram da nije trebalo to uzimati iz redovnog sudstva ili uopšte iz redovnog tužilaštva, ali kada se to već dogodilo, kada to već postoji, i na kraju krajeva, kada smo novim ZKP definisali da imamo tužilačku istragu, onda svakako tom tužilaštvu morate da date veće ingerencije.Ovo do sada kako je bilo, to je, pravo da vam kažem, bilo jako loše. U mnogo čemu su tužioci za organizovani kriminal bili odsečeni u mogućnosti svog rada. Nekada su se, naravno, i trudili da stave u fijoku određene predmete. Skandalozno je stvarno da smo 2012. godine imali u Tužilaštvu za organizovani kriminal svega tri predmeta koja su nađena, koja su bila u nekom postupku rada, ovo ostalo pitanje je gde je sve bilo sklonjeno. Mislim da je to nešto što je loše.Ovog puta što se uvode ove udarne grupe, mislim da je to veoma dobro rešenje, kao i kontakt osoba. LJudi ne shvataju koliko je to bitno, jer vi kada hoćete nekada da dođete do određenih podataka. Na primer, iz neke državne institucije, recimo Poreske uprave, neretko se tu događaju razne opstrukcije, neće da vam dostave, itd. Sada imate osobu za kontakt koja je i te kako za to zadužena i njoj morate sve da dostavite, jer mora da vam to donese. Tako da teško da tu možete više da vršite bilo kakvu opstrukciju i to je naravno.U svakom slučaju, ovaj set zakona je veoma dobar. Vidim da nekima smeta, vidim da su neki uspaničeni, vidim da neki moraju čak i da pljuju ovde poslanike. Tako da, čim su oni nervozni, to je znak da je ovo dobro. Naravno, svakako, saslušaćemo i amandmane, možda se nešto i popravi, ali, sve u svemu, ovo kako je sada predloženo zaista je nešto što je za svaku moguću pohvalu

Zahvaljujem, predsednice.Poštovana gospođo ministar sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege, premda danas raspravljamo o setu zakona koji promovišu, a pogotovo ovaj Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, i premda deklarišemo nultu stopu tolerancije na nasilje, bojim se da smo mi danas, u bliskoj prošlosti, imali jednu demonstraciju verbalnog nasilja u najvišem zakonodavnom domu, što odražava jedan zabrinjavajući stepen nasilja u svim porama, da tako kažem, društva.Činjenica jeste da je nasilje nad ženama, zatim organizovani kriminal, terorizam, isto tako i korupcija, da su to najveća društvena zla koja razaraju ne samo našu državu, već i naše društvo. Dakle, treba da povedemo ozbiljnu raspravu i jednu javnu kampanju protiv, koja će biti usmerena protiv raznih manifestacija nasilja u našem društvu.Kada kažem – pokaznu vežbu, ovde je grupa poslanika, rekla bih iz različitih političkih partija, učestvovala u jednom incidentu verbalnog nesporazuma, verbalnog spora koji je kulminirao, dok je većina nemo posmatrala. Dakle, zaista ne znam šta treba da mi svi osetimo zbog tih manifestacija nasilja u porodici ili danas u Skupštini verbalnog nasilja, zbog tih manifestacija šta zaista treba da osećamo – podsmeh ili bolni stid?Ja sam poslanik koji se zalaže za evropske integracije. Na raznim raspravama iz regiona, sa političarima iz Evrope slušala kada će to Srbi, kada će to Hrvati, kada će to Bošnjaci, Crnogorci, Makedonci, Albanci, biti spremni da uđu u EU. Obično Obično su svi davali odgovor – kada prestanu da se međusobno tuku i ubijaju.Danas je jedan poslanik govorio čak i o nečemu što je zaista veliko zlo, a to je masovni zločin i genocid. Zato danas kažem da ćemo mi, građani Srbije, biti spremni za EU onda kada prestane to nasilje u porodici, kada muževi prestanu da ubijaju svoje žene, partneri da ubijaju svoje žene.Nažalost, to nasilje nije usmereno samo prema ženama, ono je usmereno i prema starijim članovima porodice, premda ovaj zakon ne pokriva maloletničko nasilje prema starijim članovima. Zaista moram da kažem da je situacija u državi zaista alarmantna. Niko više nije siguran. Zato je za pohvalu akcija države da se suoči sa ovim velikim i alarmantnim problemom. Ako razorimo porodicu, razorili smo državu.Isto tako i ovaj drugi set zakona koji je usmeren na borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma zaista je preko potreban jer onaj ko državu krade, da tako kažem, kad već govorimo o merama borbe protiv korupcije, on krade i krv, znoj i suze ovog naroda. Svi smo mi građani, svi smo mi poreski obveznici raznim odricanjima, socijalnim i zdravstvenim davanjima, u penzione fondove, u poreze, mi smo ulagali da to neko zajedničko dobro zaista sačuvamo.Pošto sačuvamo.Pošto mi je vreme ograničeno moram malo da ubrzam. Ono što ovom predlogu zakona nedostaje, a to je bila, vidim, i primedba nekih organizacija koje su bile uključene, jeste to da ne postoje mere socijalno-psihološkog tretmana počinioca nasilja u porodici. Zaista mislim da je neophodno uključiti i njih u tu nekakvu psiho-socijalnu podršku zato da bi oni promenili obrasce svog ponašanja. U nekim budućim izmenama i predlozima izmena ovog zakona koji pretpostavljam da ćemo svi usvojiti

Hvala. Nastavljam.Zato bih se upravo i založila da taj psiho-socijalni tretman, ako ne u ovom trenutku, počinioca nasilja i oni koji će biti uvedeni u ovu evidenciju koja će se voditi i na nižem i na centralnom nivou registrovanih nasilnika, da zaista oni budu uključeni u psiho-socijalni tretman.Slažem se sa nekim poslanicima koji su ovde naglašavali da je siromaštvo i otežana ekonomska i socijalna situacija takođe okidač za nesporazume, za sporove, za verbalna nasilja, za fizička nasilja, ali zaista nema opravdanja da se toleriše prema bilo kome, ko god da počini, bilo siromašan ili bogat, nasilje u porodici, bilo kom socijalnom sloju da pripada, dakle, da je i političar, da tako kažem, ili običan građanin ili ugledan građanin, zaista ta tolerancija, ako već usvajamo taj standard nulte tolerancije, treba da bude za sve i svakoga. Hvala.

kako bi, naravno, došlo do fizičkog obračuna ili do incidenta.Ja vas molim da ih upozorite da to više ne rade. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa i ne želimo da trpimo uvrede i cirkusko ponašanje jedne poslaničke grupe čija je jedna predstavnica pljunula kolegu poslanika. Ja bih vas zamolio da ubuduće zaista reagujete jer zaista može doći do svega i svačega, odnosno nečega neželjenog. Zaista, iz određene pristojnosti vas molim da ih upozorite da ovakve stvari više ne rade. Hvala vam. Upozorila sam ih. Drago mi je da ste svesni da očigledno neko želi da izazove incident ovde. Pozvala sam sve vas da budete pribrani i da ne učestvujete u tome. To je očigledno. Znači, onaj ko ne želi incident, ne prilazi, ne izaziva, ne okreće se. Čule se ovde da su vam dobacivali. Nisu prošli, nego su dobacivali. To se sve čuje. Idemo stalno u prenos, tako da ne moram ja da govorim. govorim. Očigledno je ako neko ide stalno prema vama i namerno tu prolazi, to nije zato što želi da ide u krug oko Skupštine, nego da izaziva incident i to se vidi, bože moj, to se vidi.Zoran Živković nije tu.Reč ima narodni

Hvala, poštovana predsednice.Poštovana ministarka, kolege poslanici, u ova dva dana rasprave mislim da se vidi da da zakoni o kojima raspravljamo u ovoj objedinjenoj raspravi nije trebalo da budu spojeni. Mi danas imamo jedan deo poslanika

Sada bi ja trebalo u okviru vremena koje imam na raspolaganju da govorim o dve potpuno različite teme, plus postoje još i druge teme za koje nemamo makar vizuelne simbole ovde u skupštinskoj sali, ali imamo

te uvrede stalno ponavljaju bez sankcije predsedavajućeg.Onda imamo incidente koje smo imali danas u prepodnevnom delu rasprave i sve to, na žalost, bojim se ne doprinosi sprečavanju nasilja u porodici ili svakog drugog nasilja u društvu. Ovaj parlament u ovom sazivu, na žalost, postao je mesto koje ojačava nasilje. Svakodnevno građani koji imaju priliku nekad da gledaju ovaj prenos, jer on ne ide stalno, iako predsednica tvrdi da ide, on ne ide stalno, mogu da vide ne jednu demokratsku raspravu u kojoj ćemo se mi ne slagati na određenim stvarima, što je i normalno, što je i prirodno i dolikuje jednom parlamentu, nego uvrede međusobne koje razmenjujemo. Mislim da mi kao parlament prvi ne doprinosimo sprečavanju nasilja.Govoriću malo o ovom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. To je dobar zakon. Možemo da govorimo da li je bilo potrebno njega doneti ranije. Nije da nisu postojale mere kojima je država pokušavala da smanji ovaj oblik nasilja u Republici Srbiji. Bio je tu i porodični zakon i Krivični zakon i razni drugi zakoni, ali očigledno, s obzirom da imamo porast nasilja u porodici, odnosno prijavljenih dela nasilja u porodici, a da država očigledno nije imala dovoljno dobar mehanizam sa tim da se izbori, bio je potreban jedan ovakav zakon. Mi to pozdravljamo.Ono što smatramo da je loše je činjenica da se ovaj zakon koji ćemo mi doneti, kako je predsednica najavila, do 25. novembra, kada je dan tolerancije, da će on početi sa primenom tek 1. juna 2017. godine. To je daleko. Podsetiću vas statistike za ovu godinu, a ona je takva da je jedna žrtva nedeljno

imamo pravo na taj luksuz? Da li ako ovaj zakon ne krene sa primenom ranije, mi smo predložili makar tri meseca ranije, naravno da je potrebno neko vreme za uvođenje, potrebne su obuke, sve to stoji, ali sam siguran da postoje i ljudi u policiji i u tužilaštvu i sudije koje su se do sada susretale sa ovim slučajevima, da bi oni mogli da krenu sa primenom ovog zakona i ranije, da možda ta primena zakona spasi makar jedan ljudski život? Verujem da je to vredno truda i razmišljanja. Ne možemo da kažemo – hajde da sve bude idealno, pa da krenemo sa primenom zakona. Mislim da je situacija takva da zahteva da krenemo što pre.Takođe, ono što nas brine je izmena jednog krivičnog dela do sada, kršenja mere zaštite, izrečene mere zaštite, koja se sada ovim zakonom prebacuju u prekršaje. To se obrazlaže nekom brzinom, ali smatramo da se šalje loša poruka i da ne odgovara smislu zakona koji treba da pokaže odlučnost države u tome da se spreči svako nasilje u porodici. Nasilje u porodici naravno i žrtve nasilja nisu samo žene, i ako jesu samo najčešće žene, žrtve su i drugi članovi porodice i deca i stariji i jeste naravno da je jedan od razloga rastuće siromaštvo u Republici Srbiji, ali samo ovaj zakon se, čini mi se, bavi samo posledicama. Znači kako da sprečimo ono nasilje koje se već dešava?Ono što očekujem od Vlade je kako da radimo prevent? Ko je su to preventivne mere koje će država da ima da se smanje tenzije koje postoje u porodici? Šta će država da uradi da ekonomski ojača žene? Ako o njima govorimo kao najčešćim žrtvama, jer žene su danas manje plaćene od muškaraca u Srbiji. Žene danas svega čini mi se 7% imovine u Republici Srbiji se vodi na žene. Žene su često prisiljene da ostaju u porodicama i godinama da trpe to nasilje samo zato što nemaju ekonomsku slobodu i samostalnost. Te stvari su bitne da radimo preventivno, ovaj zakon će biti, ja se nadam, u sprovođenju oštar prema nasilnicima, da neće biti razumevanja sudija, izricanja minimalnih ili ispod kazni koje su ispod propisanog minimuma,

Hvala predsedavajuća, gospođo ministar, predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, u ovom Visokom domu je danas palo toliko teških reči,

od zakona, jeste zakon koji treba da pomogne i da reši pitanje nasilja u porodici. Ali, nije Srbija društvo u kome smo imali u prethodnom periodu samo nasilje u porodici. Nasilja je bilo u svim sferama u društvu. Protiv tog nasilja mi kao parlament kao narodni predstavnici moramo da se borimo. Moramo da budemo primer onim građanima koji su nas birali, moramo da budemo primer kako se ponaša, kako se vlada, kako se govori, kako se brani interes građana, da se interes građana ne brani kao što sam to više puta u svojim nastupima rekao, ružnim rečima, psovkama, pljuvanjem, fizičkim obračunima, provokacijama ili na razne druge dobre ili loše uvežbane načine ili performanse.Nasilje

Današnja akcija kojoj smo prisustvovali na početku, pre početka ove sednice u kojoj smo rekli – isključi nasilje, je rekao bih prava stvar. To je dobra poruka za celo srpsko društvo.To je dobra poruka zato što oni koji su došli na konferenciju su pokazali građanima šta je ideja onoga što mi danas radimo šta govorimo, šta je naš zadatak, šta hoćemo da uradimo kako bi ovo društvo bilo prosperitetnije, kako bi bilo uspešnije, kako bi bilo srećnije. I, da onda na kraju krajeva, siguran sam, posle nekoliko godina i ovaj parlament će dostići upravo taj nivo da u njemu ni sa jedne strane neće više biti nikakvog oblika nasilja niti bilo kakvih performansa, već samo razmene konstruktivnih ideja sučeljavanja političkih stavova mišljenja.Kada govorimo o nasilju u porodici moramo da pre svega lečimo uzrok. Da vidimo zbog čega je to nasilje u toj meri obuzeo naše društvo da mi danas u parlamentu donosimo ovakav zakon. Rekao bih da ovaj zakonski predlog dobar, sadržajan, sveobuhvatan, da one mere koje su predviđene njima jesu mere koje trebaju pre svega da odvrate one koje u sebi imaju taj, da kažemo, potencijal da budu počinioci nekog nasilja, kakvo god to nasilje bilo verbalno, fizičko, ekonomsko, seksualno bilo kakvo.Poenta ovog zakona jeste kako on sam u svom naslovu kaže – sprečavanje nasilja. Znači, ne da se borimo protiv nasilja, nego da sprečimo da do nasilja dođe, jer kada do nasilja dođe često onda te posledice više ne možemo, nažalost, ni da popravimo.Nekada je žrtva bila, rekao bih, trostruka žrtva. Kroz to što nije imala razumevanja niti pomoć društva i sredine u kojoj živi, država ranije nije na dovoljno oštar način reagovala i sankcionisala na takve pojave. I naravno, žrtva je bila povređena od strane nasilnika.Danas kao što sam rekao, ovim zakonskim predlogom na sveobuhvatan način vršimo jednu vrstu pritiska i na nasilnike time što ih odvraćamo onim merama koje propisuje zakon da će biti kažnjavani. Takođe, svojim aktivnostima kao narodni poslanici šaljemo poruku društvu da nasilje nije prihvatljivo, da nasilje nije dozvoljeno i takođe, delujemo i prema nadležnim institucijama time što donosimo ovakav zakon. Stoga sam uveren da će zakonski predlog koji je pred nama kada stupi na snagu i prouzrokovati onakve efekte kakve predlagač i želi.Pre danas iz Skupštine i na dan glasanja zajedno podržimo ovaj zakon. Da pokušamo da budemo u tome jednoglasni, jer pitanje podrške žrtvama nasilja i sprečavanju nasilja u jednom društvu nije pitanje političke stranke, to je pitanje zdravlja, elementarnog reda u jednom društvu. Bićemo uspešni onoliko koliko budemo sposobni da se borimo protiv nasilja i onoliko koliko budemo zajedno spremni da pokažemo da protiv svakog oblika nasilja, protiv svake grubosti, svakog iživljavanja možemo svi zajedno kao narodni poslanici, bez obzira na svoje ideološke, političke, lične razlike, kakve god, da se zajedno ujedinimo, pa ćemo i zajedno ako baš nešto i nije idealno možda u zakonu, u zakonu, jer ne postoji idealni zakon, ili neki smatraju da je idealan onaj koji se primenjuje. Ovaj će se primenjivati sasvim sigurno, da se potrudimo da zajedno u danu kada bude glasanje podržimo ovakav zakonski predlog i da pokažemo građanima da bez obzira na to da li pripadamo strankama pozicije ili opozicije, jesmo usmereni i opredeljeni za to da se nasilje u porodici, nasilje bilo kakve vrste u Republici Srbiji apsolutno iskoreni.Kada su u pitanju drugi predlozi zakoni, pre svega ću da se osvrnem na temu korupcije. Korupcija je bolest koja razara društvo. Ono uništava sve oko sebe. Zbog toga što u Srbiji korupcija dostigne toliki nivo, zbog toga što je ona zalivana, negovana, deceniju ili dve u Republici Srbiji, radnih mesta je bilo sve manje, fabrika je bilo sve manje. Firme koje su privatizovane i privatizacija, dovela je do toga da stotine hiljada ljudi ostanu unesrećeni, ostanu na ulici, ostanu bez svoje perspektive, bez budućnosti. Zbog toga što je korupcija bila na toliko visokom nivou u Srbiju nisu hteli investitori da dolaze.Građani Srbije koji su hteli da pokrenu svoj privatni biznis su se plašili da krenu u bilo kakav privati posao, da imaju bilo kakvu privatnu inicijativu, jer su imali opravdani strah da će neko iz opštinskih, lokalnih, republičkih organa im tražiti mito za neku dozvolu, za neki papir. Oni koji su išli kod lekara, i to je dovedeno do tog nivoa da je postalo maltene običaj, da kada kažu – žena vam se porađa, morate 500 evra da date, jer to je takav običaj. Dotle je došlo stanje u ovom društvu da je je to išlo od 50, 500, pa do više stotina hiljada evra, miliona. Neki su na tome zgrnuli ogromna bogatstva.Danas, kada govorimo o korupciji, o predlogu ovog zakona, verujem da će oni koji su navikli da žive od toga i na takav način sami da odustanu, ili će država da ih sankcioniše, kao što se to već dešava, kao što su već neki sankcionisani. Uveren sam da ćemo na tom putu istrajati svi zajedno.Naše politike mogu da budu različite, i to je dobro, da razmenimo, sučelimo naše političke stavove i ideje. To je dobro i zbog građana, da vide kakvi su predstavnici u Skupštini Srbije. Ali, oko elementarnih, civilizacijskih stvari, kao što su nasilje, kao što je korupcija, kao što je bilo kakav oblik kriminala, da li u privredi, u bilo čemu, mi moramo oko toga da se složimo, ako hoćemo da ovo društvo bude izlečeno od tih bolesti kojima ga je neko ranije tako duboko zarazio i kontaminirao.Nemam nikakvu dilemu, ja ću podržati sve predloge zakona koji su na dnevnom redu. Puna podrška gospođi Kuburović, ministarki pravde, puna podrška njenom timu. I pozivam i druge narodne poslanike, kolege iz svih poslaničkih grupa da se setimo toga da su nas građani birali, da nas nisu samo birali članovi naših stranaka, da i oni koji nisu glasali za nas jesu građani Srbije, i da oni zaslužuju da žive u boljem društvu, srećnijem, uspešnijem, bogatijem, sa više radnih mesta, bez korupcije, bez nasilja i da zajedno sa nama glasaju za ovakve predloge zakona. Hvala

predloga zakona ću pokušati da komentarišem i da zaslužim pažnju opaskama koje imam. Prvi od njih su članovi zakona kojim se sprečava nasilje u porodici, sa mojim komentarom - zašto mi donosimo ovaj zakon? Ne zato da bude tema igrokaza i ruganja članovima tog zakona ovde u Skupštini, ne zato da nas veseli verbalno nasilje koje međusobno razmenjujemo i ne zato da ustajući, sedeći, a govoreći sasvim jasno pokažemo kolika je razlika između onoga što mislimo, a što pokušavamo da sakrijemo, i očitog obrasca ponašanja porodičnog nasilnika.Ja slušam mnoge na javnoj sceni i mnogi su mi sumnjivi da su porodični nasilnici, zbog toga što se zna šta je obrazac ponašanja porodičnog nasilnika, koji rečnik koristi, koji stav ima, kako se ophodi prema onome kome se obraća. Ne zbog toga ovaj zakon, nego zbog muškaraca i žena u porodicama koji nas slušaju, a kojima zajedno treba da uputimo poruku da niko ne treba da živi u nasilju i da svako ko trpi nasilje mora da ima našu podršku i zaštitu i da im pomognemo da razumeju da jesu žrtva nasilja, bez obzira da li su muškarac, žena, dete, brat, stric, otac, svekrva, ko god ko živi u porodici, koji je naučen da mora da trpi, da ga se omalovažava, da mu se preti, da mu se uskraćuje briga, da ga se zanemaruje, da ga se povremeno šamara, da ga se upozorava ja sam te rodio, ja ću te i ubiti, da mu se preti, svemu onome što može da se desi ako ne bude poslušan, pokoran i onakav kakv onaj ko je nasilan u kući, ko god bio, smatra da treba da bude. Ovaj zakon postoji zato da mi govorimo o rečenicama koje se razmenjuju u takvim kućama, u takvim nesrećnim porodicama. Sve nesrećne porodice liče jedna na drugu, kao i sve srećne porodice što liče jedni na druge. I nema dovoljno majica da ih obučete, a da se sakrije karakter kojim se u suštini vidi odobravanje ili se vidi veselje zbog očite proizvodnje nasilja u ovoj sali.Ja nisam sigurna da je zakon dovoljno dobar. Potpisala sam amandmane i ovo je jedan od onih zakona koji stavljaju mene u etičku dilemu kao narodnog poslanika da li da glasam za ako znam da će odbijanjem nekih amandmana on biti nesprovodiv, nedovoljno jasan i omogućiti da nasilja bude više, a ne manje. I ja ću tu moju etičku dilemu rešiti sama. Zahvaljujem kolegama koji dobacuju, ne treba mi pomoć. Znam vrednosni sistem. Niko ne sme da živi u nasilju. I svako ko ima pred sobom nekog ko pokuša da mu se obrati nasiljem, treba da zna svaki verbalni nasilnik je uplašeni mali siroti siledžija, nesiguran u sebe. NJegovom strahu se obrati.Svako od ovih nas koji ustane i vređa, koristi rečnik nipodaštavanja, omalovažavanja, ružan rečnik, je siroti mali siledžija, uplašen od toga da bi se otkrilo koliko nema pojma, o tome koliko sebi uskraćuje voljom za nasiljem u svom sopstvenom životu.Žrtva je prva žrtva i ona trpi najviše i u strahu je za svoj život. Nema većeg kvaliteta života ni za nasilnike, a ni za mnoge od nas koji se ovde vesele, navijaju, koje nasilje zabavlja, što je poslednja tačka do koje možeš da dođeš kao ljudsko biće, da se kikoćeš kada vidiš da se razmenjuju verbalni udarci.Dakle, ja ću obavestiti tokom amandmana ministarku o svojoj konačnoj odluci o tome da li ću ili ne glasati, ali ovo je moja ključna opaska. Naš je zadatak da svi ljudi u Srbiji znaju šta piše u ovom zakonu, kome može da se obrati. Naš je zadatak da kažemo – donosimo zakon zato da ljudi koji ne znaju da su žrtve nasilja ili da nasilnici koji smatraju da su šamari prirodna komunikacija između članova porodice, da je to zabranjeno, neprihvatljivo, kažnjivo zakonom.Nažalost, nismo im pružili tu informaciju. Bavili smo se našim međusobnim nasiljem, što je dokaz da majice ne pomažu.Samo jedna rečenica o izmenama i uvođenju stava 5. u član 387. Imam primedbe na druge izmene, ali smatram da je

ili negirati zločine protiv čovečnosti i genocide jedna od stvari koja pomaže da poverujemo da Vlada stvarno ima vrednosni sistem kada je nešto što je civilizacijsko dostignuće u pitanju.Nadam pitanju.Nadam se da ćemo to vrlo ozbiljno shvatiti i da nećemo više slušati nasilne recitacije o tome - jeste bio zločin protiv čovečnosti u Srebrenici, ali nije ih dosta ubijeno. Koliko treba da ih bude ubijeno, pa da se suočimo sa našim sopstvenim etičkim sistemom i sa realnošću koja je i naša, bez obzira što Srebrenica jeste grad u BiH. Zajednička je tragedija i ovaj stav i član. Nadam se da će bar u osporavanjima biti potpuno jasno i očigledno koliko nam je potreban. Hvala. **Maja Gojković** Zahvaljujem.Marko Blagojević, pet minuta ste rekli da vam treba?Izvolite. Dame i gospodo poslanici, poštovana ministarko, državni sekretaru, poštovani saradnici ministra,

terorizma i korupcije.Koja su to suštinski koruptivna dela, koja su krivična dela ovde najviše istaknuta i povezana? To su dela iz dva poglavlja - krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv službene dužnosti. Mi smo ovim izmenama zakona reformisali pomenuta poglavlja na taj način što smo ih modernizovali i dopunili.Gde je zapravo ležao ceo problem? Ove glave Krivičnog zakonika su ostale u davno prošlom uređenju, u socijalizmu, a društvene prilike, kao što je svima poznato, su danas značajno drugačija od tog vremena. Tranzicija, promenjena ekonomska realnost, drugačiji način poslovanja, oblici imovine drastično su promenili oblike korupcije. Iako su tzv. demokratske promene nastupile 2000. godine, malo kome je palo na pamet da da osavremeni i promeni Krivični zakonik sve do 2012. godine kada počinju reforme Krivičnog zakonika kojima se on osavremenjuje i počinje da prati promene u društvu.Koji su problemi nastali time što o Krivičnom zakoniku nije vođeno računa? Javnom tužiocu i policiji je oduzeto osnovno sredstvo za rad i onemogućeno im je efikasno vođenje istrage. Sa druge strane, ostavljen je ogroman prostor za zloupotrebe, država je neselektivno, koristeći posebno odeljenje višeg suda, poznatijeg kao specijalni sud, uvela naše društvo u svojevrsno vanredno stanje.Svima su nam poznate brojne spektakularne akcije hapšenja, na desetine raznih mafija, od kupus mafije, šoder mafije, sportske, profesorske, naftne, lekarske, stečajne i tako redom, delujući na savest građana i na svest o ovakvim bespotrebnim etiketiranjem čitavih profesija i poziva, omalovažavanje državnih službenika, obezvređujući čitavo društvo i sistem, da bismo kasnije bili svedoci kako su optužnice uglavnom padale jedna za drugom ili se do optužnice nije ni došlo. Neka suđenja traju više od 10 godina, pa i to da se čitavu epohu, deceniju na ovaj način koristi pozicija određenih krugova za pretnju, obračun, reket, bogaćenje ili svojevrsnu, preventivnu kompromitaciju, pretnju i blaćenje određenih ljudi i konkurencije stekao se utisak u javnosti da tužilaštvo nije ni odlučivalo šta će im dopasti da rade, već je o tome odlučivano na drugim mestima i krugovima. Ovim izmenama vraćamo ispravno oružje u ruke javnom tužiocu i policiji.Kako lečimo Krivični zakonik? Pogledajte kako je sada uređena glava krivičnih dela protiv privrede. Sedam novih krivičnih dela, sva nova, jasna, čista uz visoko poštovanje osnovnog načela krivičnog prava leks serta, što znači određenost.

zakon.Međutim, i najbolji krivični zakon, pa i ovaj pred nama, urađen po najvišim standardima, može da bude teško primenjiv ukoliko državni organi koji treba da ga koriste nisu propisno organizovani i stručno usavršeni, specijalizovani. Po prvu put Vlada nam dostavlja takav predlog gde Krivični zakonik prati poseban organizacioni zakon koji treba da omogući efikasnu primenu Krivičnog zakonika.Šta da vam kažem? Ovaj novi zakon uvodi potpunu specijalizaciju za sva koruptivna krivična dela o kojima sam govorio. Tužilaštvo za organizovani kriminal nastavlja da radi i da i dalje goni organizovani kriminal i visoku korupciju. Sva ostala korupcija sada će se goniti u četiri regionalna centra: u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu.

a da su po pravilu ti uspešni biznismeni i moćnici jučerašnji državni službenici ili pouzdani ljudi sistema, miljenici, poverenici političkih partija koji su baš u tom trenutku slučajno bile na vlasti.Oružje vlasti.Oružje za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koje u vidu današnjeg zakona predajemo u ruke onima koji će ga primenjivati, ne znači samo da će Tužilaštvo za organizovani kriminal i četiri regionalna centra efikasnije i savremeno da se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije, već označavaju početak nove metodologije. To znači uvođenje službenika za vezu između tužilaštva, policije, i drugih državnih organa, čime se obezbeđuje maksimalno brza razmena podataka i koordinacija svih relevantnih institucija sistema.Uvodi se metodologija koja će napraviti multisektorske jedinice pod komandom javnog tužioca. Ovaj način rada drastično smanjuje mogućnost uticaja na istragu i samu korupciju državnih organa koji u njoj učestvuju. Ovaj metod se zove - udarne grupe i on je poznat u svetu. Misli se na metod koje su uvele SAD 2001. godine posle napada na „kule bliznakinje“ i cilj je maksimalna, brza i kvalitetna međusobna koordinacija, prikupljanje podataka i koordinacija svih relevantnih subjekata, samim tim podizanje jakih optužnica sa malom verovatnoćom za neuspeh.Mi iznetim uvodimo jedan moćan sistem rada koji će uvesti nov način razmišljanja i ponašanja kod naših istražnih organa. Zato se slobodno može reći da ovakvu reformu, u smislu borbe protiv korupcije, Srbija još nije videla, a bila je potrebna. Ona je nastala 2012. godine i danas se osavremenjuje i nadam se da će se i dalje osavremenjivati.Ono najvažnije što će na unutrašnjem planu, efikasna borba protiv kriminala i korupcije, značiti ne samo više novca i materijalnih sredstava koji će biti izdvojeni za kulturu, nauku, zdravstvo, obrazovanje, sport,

zahvaljujući brojnim merama i politici koju Vlada Republike Srbije sprovodi. Zato ću u danu za glasanje glasati za ove zakone i nadam se da ćete nastaviti da ih ovako osavremenjujete… **Maja